Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu, podnositelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Sukladno članku 36. stavak 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dostavljeno je ovo Izvješće, prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje, raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, izvješće ste primili na sjednici. Predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Olgica Spevec će dodatno izložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Dopustite mi da u narednih nekoliko minuta predstavim godišnje Izvješće o radu agencije za 2008. godinu. Izvješće kao što vidite sadrži niz podataka i informacija koje je Agencija dužna obraditi i predočiti ovom Visokom domu ali i hrvatskoj javnosti o kojima ću detaljnije govoriti u nastavku. Prije toga dopustiti mi da s nekoliko rečenica se osvrnem na važnost uspostave djelotvornog tržišnog natjecanja u našoj zemlji u cilju razvoja i rasta uspješnog tržišnog gospodarstva. Čak niti jedna od najvećih globalnih financijskih i gospodarskih kriza u povijesti nije dovela u pitanje činjenicu kako su konkurencija i tržišno natjecanje nezamjenjiv instrument optimalne alokacije resursa i uvjet povećanja efikasnosti i konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Kao što znamo alternativni modeli postali su dio povijesti ili rariteti u pojedinim dijelovima svijeta. Znači samo poduzetnici koje pritisak konkurencije tjera na unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda ili usluga stvaraju novu vrijednost i novo zapošljavanje. Kada se više konkurenata bori ili natječe za što veći tržišni udio rastu inovacije, unapređuju tehnološki postupci, razvijaju nove tehnologije i generira gospodarski rast. Empirijska istraživanja međunarodnih institucija poput Svjetske banke pokazuju da na rast proizvodnosti jače utječe konkurencija na tržištu nego kvaliteta infrastrukture, razina korupcije ili administrativne prepreke. Dakle, tržište je bilo i ostalo motor i cine qua non uspješnosti i konkurentnosti. Međutim, samo vlastitim djelovanjem tržište nije u stanju ostvariti najbolje učinke. Niti za potrošače, ni za poduzetništvo, niti za društvo u cjelini. Stoga, ma koliko paradoksalno zvučalo, za razvoj konkurencije i učinkovito funkcioniranje tržišta država ima iznimnu odgovornost i važnost. Ali država manje kao poduzetnik ili uopće ne kao poduzetnik već država kao partner tržištu i korektor tržišnih neuspjeha, što podrazumijeva uspostavu pravila i normi ponašanja na tržištu. Što se tržište više razvija regulatorna uloga države kao institucija koja ta pravila provode trebala bi biti sve efikasnija, kvalitetnija i sofisticiranija. Pokazuje to i financijska i gospodarska kriza koja u posljednje 2 godine trese i najstabilnija svjetska gospodarstva. Neprijeporno je dakle da tržište može dobro funkcionirati samo ako su tome posvećene i odgovarajuće politike. Trgovinska, industrijska, fiskalna, monetarna, politika zaštite tržišnog natjecanja i dr., a osobito one koje se odnose na uspostavu sustava vladavine prava, funkcioniranja pravosuđa i regulacije pojedinih sektora kao što su financijski sektor, sektor komunikacija, sektor medija itd. Za provedbu svih tih politika nužna je i odgovarajuća institucionalna struktura i naravno potrebna je međusobna koherentnost svih tih politika kao i usklađeno djelovanje institucija zaduženih za njihovu provedbu. Sukladno takvoj podjeli ovlasti i podjeli poslova zadaća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja je provedba prava, dakle samo djela politike zaštite tržišnog natjecanja, je provedba prava zaštite tržišnog natjecanja koja je uređena dvama zakonima. Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama. Bilo da se radi o provedbi jednog ili drugog zakona naša je misija razvoj djelotvornog tržišnog natjecanja i stvaranje uvjeta za povećanje blagostanja hrvatskih potrošača. Hrvatskih građana koji imaju pravo na dostojan tretman od strane svih onih koji im svakodnevno nude svoje proizvode i usluge na tržištu. Cilj je djelovanja agencije spriječiti i onemogućiti ponašanje na tržištu kojim se narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje, ali i to samo sklapanjem zabranjenih sporazuma, zlouporabom vladajućeg položaja ili pak ulaskom u spajanja i preuzimanja koja mogu imati negativne učinke na tržište i na potrošače. S druge pak strane ta joj je kontrolna funkcija Zakonom o državnim potporama povjerena na području ocjene, dodjele i nadzora svih nezakonitih oblika državnih potpora koje neopravdano i selektivno osiguravaju ekonomsku prednost jednom poduzetniku, grupi poduzetnika ili pak određenim sektorima i time narušavaju načelo slobodnog tržišta, koče rast konkurentnosti i bespovratno troše novac poreznih obveznika, a na štetu ukupnog gospodarskog rasta. Polazeći od svojih zakonskih ovlasti agencija, kad god za to ima priliku, svojim mišljenjima, savjetima i sugestijama pomaže drugim tijelima i institucijama u pripremi zakona i propisa sa ciljem promicanja ili očuvanja tržišnog natjecanja na pojedinim tržištima. Kroz tu aktivnost nastojimo na što manju mjeru svesti mogućnost nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja osobito kada se radi o pitanjima u svezi pristupa tržištu. U protekloj 2008. godini agencija je u okviru svojih spomenutih zakonskih ovlasti i nadležnosti i sa raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima nastojala u najvećoj mogućoj mjeri izvršiti spomenute zadaće. U izvješću koje je pred vama, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, naći ćete podatak o tome da je naš stručni tim od 330 zaprimljenih predmeta riješio 307, da smo inicirali niz aktivnosti vezanih uz promicanje politike i kulture tržišnog natjecanja sklapanjem i provedbom Sporazuma o suradnji sa sektorskim regulatorima kao što su HAK-om, HERA, HANFA, sa Hrvatskom narodnom bankom koja je nadležna za provedbu prava tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru. Da redovito surađujemo sa agencijama i sl. institucijama u drugim državama, bilo članicama EU, bilo susjednim zemljama. Da smo uključeni u pregovore o stjecanju članstva u EU itd. Međutim, jedna od najvažnijih aktivnosti i prioriteta u radu 2008. godine bila je usmjerena na izradu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je donesene u ovom Visokom domu, a koji bi trebao jačati ulogu prava konkurencije u Hrvatskom pravnom sustavu i osnažiti agenciju jačanjem njenih ovlasti pri otkrivanju, a potom i odgovarajućem kažnjavanju prekršitelja zakona. Da budem još preciznija, na području primjene Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja otvoreno je 268 predmeta, okončano 234. Kod koncentracija smo ocjenjivali 35 prijava, analizom ugovora na području telekomunikacija ocijenili smo 72 ugovora jednog davatelja usluge, ustanovili smo zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu distribucije ukapljenog naftnog plina i pružanja usluga u zračnoj luci "Zagreb". Pokrenuti su postupci protiv sudionika dogovora o cijenama kod pružanja usluga autoškola, protiv dogovora o cijenama među upraviteljima stambenih zgrada u nekim hrvatskim gradovima itd. Istodobno agencija je bez pokretanja postupka od "INE" i "PROPLINA" ishodila usklađivanje Ugovora o prodaji naftnih derivata, odnosno najmu spremnika za plin, sa odredbama propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Također smatram bitnim spomenuti da je rješavajući o tužbama protiv odluka agencije u 2008. godini Upravni sud RH u sva 4 upravna spora potvrdio naše odluke, odnosno odbio odluke Isto tako Ustavni sud je potvrdio jednu odluku agencije. U primjeni Zakona o državnim potporama agencija je u 2008. godini ocijenila 43 prijedloga državnih potpora od čega 18 pojedinačnih i 25 programa. Svi su navedeni u ovom izvješću. Ovdje moram naglasiti da je, premda od uvođenja sustava nadzora državnih potpora 2003. godine, zabilježen pozitivan pomak i napredak u smislu sve izraženije discipline davatelja potpora u prijavljivanju potpora, ipak i nadalje ostaje problem nedovoljne stručnosti davatelja potpora u pripremi programa potpora ili pak namjerno ili nenamjerno odstupanje od tih programa pri samoj dodjeli potpora. Stoga je bitan dio aktivnosti agencije na području provedbe Zakona o državnim potporama usmjeren na pomoć i suradnju davateljima potpora u pripremi programa potpora, bilo da se radi o onima kojima se mijenja određeno zakonodavstvo ili da se radi o programima usmjerenim na određene korisnike, djelatnost ili slično. Ili čak o nadzoru već dodijeljenih potpora, primjerice u slučaju dodjele potpora tekstilnoj industriji, industriji autodijelova, rokvela i Za agenciju poseban problem čine potpore koje se dodjeljuju u sektoru brodogradnje, jer još uvijek nisu usklađene sa odredbama Zakona o državnim potporama. Stoga je reforma potpora u ovom sektoru nužan i neizbježan korak, ne samo radi ispunjavanja uvjeta koje postavlja članstvo u Europskoj uniji, već i radi usklađivanja sa hrvatskim zakonodavstvom i radi uspostave gospodarske i tržišne održivosti ovoga sektora. Agencija još od 2003. upozorava na ovaj problem, ukazuje na nužnost restrukturiranja ovog sektora, čime bi se i dodijeljene potpore legalizirale. Prilika da se to restrukturiranje izvrši u godinama koje su prethodile gospodarskoj krizi, dakle od 2005. na ovamo, nepovratno je izgubljena. Tek danas u bitno pogoršanim uvjetima u ovom sektoru na globalnoj razini, vidimo kamo vodi odgađanje nužnim reformskih zahvata i ne spremnost za rješavanje problema koji se desetljećima gomilaju u ovom sektoru. Također prošle godine je agencija izvršila analizu, te ukazala na potrebu usklađivanja sustava potpora Hrvatskoj radio-televiziji sa odredbama zakona i propisima o državnim potporama, ne dovodeći time u pitanje ulogu ove institucije kao javnog servisa u ostvarivanju ostvarivanju demokratskih, društvenih i kulturnih potreba našeg društva. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, agencija naravno prihvaća kritike Svjesni smo i sami da moramo i možemo biti bolji, da možemo više, da učinci našeg rada moraju biti vidljiviji i prisutniji u svakodnevnom životu naših građana. No, zato nam treba bolji i učinkovitiji alat, kojeg nam je osigurao novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji će stupiti na snagu tek sljedeće godine. Trebaju nam nužni resursi kao što su obrazovani i kvalitetni ljudi, ali i vrijeme da se rezultati našeg rada, napokon pretoče u djelotvornije tržišno natjecanje, manje zapreke na tržištu i veći gospodarski rast. Usput po nekim procjenama OECD-a za to su potreba desetljeća, ali mi smo optimističniji i nadamo se da će se ti rezultati puno prije osjetiti. Svima onima koji nas u ovom cijenjenom Domu podržavaju, ali i onima koji u nas upiru prstom i optužuju za nedovoljnu aktivnost, moram skrenuti pozornost kako agencija ne može snositi odgovornost za sljedeće. Prvo, nedovoljnu učinkovitost i sporost pravosudnog sustava, bilo da se radi o kažnjavanju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, bilo da se radi o primjeni ostalih zakona i propisa koji utječu na tržišne odnose, rješavaju pitanja u svezi kašnjenja u plaćanjima i slično. Drugo, mi ne možemo obavljati poslove i odgovarati za rad drugih institucija, osobito kada se radi o sektorskim regulatorima, koji na ex ante osnovi uređuju pitanja na pojedinim tržištima. Isto tako nije naš posao miješati se u posao tijela državne uprave, nadležni za pitanja nelojalne konkurencije, javnih nabava, zaštite potrošača i Treće, koliko god svojim mišljenjima i aktivnostima upozoravamo na pojedine propise ili na ponašanja raznih udruženja ili interesnih udruga, lokalnih tijela ili institucija, nismo u mogućnosti zaustaviti stalnu produkciju propisa ili praksi kojima se zatvara tržište, postavljaju prepreke pristupu tržištu i slična ograničenja. Premda uporno ukazujemo na takve pojave, premda uporno ponavljamo kako su te aktivnosti uperene izravno protiv hrvatskih građana, one šutljive većine koja često nije ni svjesna zašto su kod nas cijene visoke, a usluge teško dostupne. Mi nemamo zakonskih ovlasti i mehanizama kojima bismo tome stali na kraj. Takve su pojave prisutne na velikom broju područja, od gotovo svih slobodnih profesija, gdje dogovaranje o cijenama često legalizirano i propisima na pružanju ostalih usluga, posebno u prometu i Želim naglasiti da je zadaća politike zaštite tržišnog natjecanja, zaštiti potrošača i njegovo pravo na izbor. Zaštita potrošača međutim ne znači nužno i zaštitu tržišnih takmaca, konkurenata na tržištu. Mi ne možemo i nećemo štiti one poduzetnike koji potrošačima nisu u stanju ponuditi proizvode koji su kvalitetom i cijenom konkurentni proizvodima iz uvoza ili onima koji koriste naši susjedi. Ako neki poduzetnici moraju izaći iz tržišta, jer nisu dovoljno dobri, to je htjeli mi to priznati ili ne, cijena tržišnog poslovanja. Agencija može biti uspješna i djelotvorna samo ako zato ima partnere u ostalim tijelima institucijama države, ako postoji stalan i otvoren dijalog i komunikacija među nama. To se prije svega odnosi na već spomenute sektorske regulatore, samu Vladu i njezina tijela, tijela jedinica lokalne samouprave, pravosudna tijela i Mnogo je važnih pitanja o kojima odluke moramo donositi surađujući i biti spremni na zajednička istupanja i zajedničku odgovornost. Agencija naravno ne može biti prisutna na svakom mjestu u svakom trenutku i sama savladavati probleme tržišta koji su zajednički problemi velikog broja državnih tijela i institucija. Zakonodavstvo se u ovom području mora unaprjeđivati, treba ga učiniti kvalitetnijim, boljim, ali svakako spriječiti da rezultira nepotrebnim restrikcijama razvoja tržišnog natjecanja. Zaključno. Još jednom moram naglasiti da su jačanje tržišnog natjecanja osiguranje jednakih uvjeta na tržištu za sve sudionike, otvorenost pristupa tržištu, ali i lakoća izlaska sa tržišta, ono što tržište i potrošači ne prihvaćaju da su to uvjet razvoja tržišta i jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To su jamci promjene gospodarske strukture, jačanje interesa za ulaganja, za pojavu novih proizvoda i svih vrsta inovacija u proizvodnom i uslužnom sektoru. Politika zaštite tržišnog natjecanja je ona politika koja u svom središtu ima interes upravo razvoja tržišta i konkurencije, što naravno dovodi do efikasnijeg gospodarstva i veće koristi za potrošače. Međutim, kao što sam već rekla oblikovanje i provedba te politike nisu samo u rukama ove agencije, nisu monopol agencije, već su u rukama onih tijela i institucija kojima je dana u nadležnost izrada donošenja i provedba zakona i propisa koji koji uređuju različite segmente tržišta i njegove aspekte. Što se agencije tiče ona će i nadalje, ali sukladno svojim zakonskim ovlastima i raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima, izvršavati svoje zadaće, te svojim ukupnim djelovanjem, inicijativama za poboljšanje propisa, širenjem kulture tržišnog natjecanja djelovati i poticati stvaranje koherentnih i usklađenih politika s ciljem stvaranja snažnijeg i učinkovitijeg tržišta. Da smo na dobrom putu, ali na dugom putu, potvrđuju i nalazi nedavno objavljenog izvješća o napretku Europske komisije u kojem je napredak na području tržišnog natjecanja ocijenjen ocjenom značajno što je ocjena koja je dana za svega nekoliko područja i nekoliko institucija. Hvala na pozornosti. jedan netočan navod gospođe predsjednice Vijeća Olgice Spevec koja je ustvrdila bez obzira da li se radi o jednom istraživanju jer to naprosto nije točno niti možemo to ikada prihvatiti da za slobodu između ostalih faktora, za slobodu tržišnog natjecanja nije važna razina korupcije. Razina korupcije i korupcija dovodi do razularenog i povampirenog tržišta i to jednostavno u svako doba i svakom prigodom moramo ispraviti i ne možemo se s takvim mišljenjem niti nekakvim kvazi istraživanjem složiti.

Odbor za gospodarstvo? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u 2008. godini i za primijetiti je da je ovo izvješće vrlo iscrpno sa obiljem informacija koje se tiču konkretnih predmeta, ocjena, mišljenja, objašnjenja. Izvješće je za svaku pohvalu jer pruža punu informaciju o onome što je učinjeno u 2008. godini. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kako stoji u izvješću obavlja poslove zaštite tržišnog natjecanja sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonu o državnim potporama. Također poslovi agencije u svezi kontrole i koncentracije na području medija propisani su Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim medijima. Nadalje, agencija je dužna provoditi i obveze koje su preuzete člankom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja tri su ključne aktivnosti agencije a to je kontrola sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje i poduzimanje mjera protiv poduzetnika koji zlouporabljuju vladajući položaj te ocjena dopuštenosti koncentracije tih istih poduzetnika. Sukladno Zakonu o državnim potporama agencija odobrava i nadzire provedbu državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima. Pritom agencija obavlja i slijedeće poslove. Razmatra i ocjenjuje prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora, nadzire provedbu i učinke dodijeljene državnih potpora i nalaže njihov povrat, prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama, vodi evidenciju o tim istim potporama, surađuje s tijelima nadležnim za državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu radi pripreme godišnjeg izvješća o tim potporama te podnosi godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru. Tijekom 2008. godine aktivnosti agencije bile su prioritetno usmjerene na poslove provedbe kako Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja tako i Zakona o državnim potporama. Radi izvršavanja poslova sukladno spomenutim zakonima Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja koje odlučuje o svim pitanjima temeljem spomenutih zakona održalo je u 2008. godini 25 sjednica na kojima je razmatrano 250 točaka dnevnog reda. Istodobno u agenciju je pristiglo ukupno 330 zahtjeva stranaka od čega se 268 odnosilo na područje koje uređuje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja a 62 zahtjeva na pitanja u svezi provedbe Zakona o državnim potporama. Izrada novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvom pravosuđa te drugim tijelima državne uprave, sudovima i predstavnicima akademske zajednice kao i korištenje iskustava i najbolje prakse Europske unije i njezinih država članica bila je jedna od najvažnijih zadaća i aktivnosti agencije u 2008. godini. Stručne i upravne poslove u vezi sa zaštitom tržišnog natjecanja obavlja stručna služba agencije. Kao što je spomenuto ti poslovi obuhvaćaju prvenstveno postupke ocjene sukladnosti sporazuma između poduzetnika, postupke utvrđivanja zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika te postupke ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Uz navedene poslove a u cilju usklađivanja i drugih zakona s pravom tržišnog natjecanja agencija na zahtjev ministarstva i drugih državnih tijela daje stručna mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te o ostalim pitanjima koja mogu značajno utjecati na tržišno natjecanje. U cilju promicanja prava i politike zaštite tržišnog natjecanja kao jedne od važnih aktivnosti agencije i na zahtjev poduzetnika i drugih adresata propisa o zaštiti tržišnog natjecanja daje tumačenja i stručna mišljenja o primjeni tih propisa. Međunarodna suradnja bilateralna i multilateralna zauzima značajno mjesto u poslovima koje obavlja agencija. Ti poslovi uključuju obavljanje poslova u svezi izvršenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje su prenijete u nadležnost agencije te suradnju s Europskom komisijom i inozemnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja kao i izradu statističkih izvješća. U 2008. godini otvoreno je ukupno 268 predmeta a postupci su okončani u njih 234. Agencija od svoga osnivanja održava visoku ažurnost u okončanju postupaka unatoč činjenici da postupci u iznimno složenim predmetima utvrđivanja povreda Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja mogu trajati i do nekoliko godina. Agencija je 2008. godine donijela nekoliko značajnih odluka kojima je utvrdila zlouporabu vladajućeg kao što je slučaj PROplina ili monopolističkog položaja poduzetnika, radi se o Zračnoj luci Zagreb na tržištima opskrbe plinom odnosno pružanja aerodromskih usluga. U navedenim je slučajevima agencija podnijela i prekršajne prijave radi kažnjavanja poduzetnika dok je primjerice odlukom u slučaju VIPneta utvrdila sklapanje zabranjenih sporazuma na tržištu pokretne telefonije a na području distribucije motornih vozila djelovanja je privremenom mjerom protiv poduzetnika Adria Lada Hrvatska. U svrhu sprječavanja mogućih negativnih učinaka koncentracije na tržištu maloprodaje a u skladu s postojećim propisima naloženo je na primjer Konzumu da proda dio prodavaonica na području Šibensko-kninske županije uključujući i najatraktivnije lokacije u toj županiji. Svi spomenuti provedeni postupci i odluke koje je donijela agencija zahvaćaju tržišta odnosno djelatnosti koje su izrazito važne za funkcioniranje hrvatskog tržišta u cjelini a koji bitno izravno ili neizravno utječu i na standard građana. U agenciji je 2008. godine bilo zaposleno 53 djelatnika odnosno 48 djelatnika i 5 članova vijeća agencije. 22 ih je pravne struke, 20 ekonomista. Dakle, agencija sa zaposlenih 53 ljudi uspijeva odraditi ogroman dio svog posla iako se u svom radu agencija suočava sa problemima poput nedostatka prostora i tome slično. Kvaliteti rada osim stručne osposobljenosti djelatnika agencije zasigurno doprinosi i njihovo kontinuirano usavršavanje a i na kraju agencija će imati i puno veće ovlasti stupanjem na snagu novog zakona od sljedeće godine. I na kraju, klub HSS-a će podržati ovakvo izvješće. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. hvala vam kao što vidimo iz ovoga izvješća, horizontalne potpore, zatim regionalne potpore, sektorske potpore i potpore male vrijednosti da ja sada to ne prevodim na jezik što to zapravo znači. Međutim, ja ću se dotaknuti ovdje prije svega brodogradnje, strane 61. pa nadalje. Dozvolite mi da citiram, znači: "Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 22. kolovoza 2002. koji je predstavljao pravni temelj za donošenje Pravilnika o subvencijama u brodogradnji, Pravilnik o subvenciji u maloj brodogradnji, bilo je određeno da će Republika Hrvatska dodjeljivati subvencije hrvatskim brodogradilištima za poticanje izgradnje brodova s rokom najprije isporuke do 31. prosinca u visini od 10% ugovorene cijene." Dodjela potpora velikim hrvatskim brodogradilištu pri gradnji broda, kako za domaće tako i inozemne naručitelje, u obliku subvencija i državnih jamstava tradicionalan je i naslijeđen sustav podupiranja ove djelatnosti. Stoga se poslovanje i konkurentnost tih brodogradilišta godinama temelji u bitnom dijelu i na tim potporama. Međutim, bez obzira na potpore većina je brodogradilišta, ovdje se zaključuje, u posljednjih desetak godina počela poslovati sa gubicima. Da je samo u zadnjih deset godina. I sada ono što je možda, da malo preskočim, zanimljivo, ovdje opet citiram: "U kolovozu 2006. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Agenciji je dostavilo prijedloge za odobrenje državnih potpora za sanaciju hrvatskih brodogradilišta. Rješenjem Agencije o odobrenju državne potpore za sanaciju hrvatskih brodogradilišta od 21. rujna 2006. poduzetniku "Brodosplit brodogradilište d.o.o." odobrena je potpora u iznosu od milijardu i 700 milijuna kuna, poduzetniku "Brodotrogir" dodijeljena je znači potpora u iznosu od 625 milijuna kuna, "3. maju" brodogradilištu u iznosu od milijardu i 700 milijuna kuna, a brodogradilištu "Kraljevica" 221 milijun kuna. Rješenjem od 18. siječnja 2007. Agencija je poduzetniku "Brodosplit" brodogradilište specijalnih objekata Zašto to citiram? Da bih naprosto istakao da u ovom paketu dodijeljenih potpora od 4,2 milijarde kuna nema "Uljanika". Opet su svi normalno i sa tim potporama u problemima, "Uljanik" i dan danas posluje bez jedne kune jamstava. Znači "Uljanik" može bez potpora za sanaciju, a drugi ne mogu i onda si čovjek postavlja pitanje kako je to moguće. "Uljanik" može i dan danas poslovati bez ijedne kune jamstava od strane strane države, ostali ne mogu. Kako je to moguće? Zašto "Uljanik" može, zašto druga brodogradilišta ne mogu? Da li je '90.-tih "Uljanik" bio u prednosti pred bilo kojim drugim hrvatskim brodogradilištem? Ja tvrdim da nije, ali jedan od detalja zašto je tome možda danas tako leži i u postupanju lokalne samouprave u Istri. Npr. '98. godine kada je bilo pitanje ili stečaja ili spasa, a u stečaj je "Uljanik" kanio gurnuti preko Istarske banke Miroslav Kutle, onda je lokalna samouprava morala otpisati potraživanja koja je imala prema "Uljaniku" u visini jednog cijeloga proračuna grada Pule. Da li smo to morali napraviti? Nismo morali, ali smo se jednostavno za tu logiku opredijelili. Zašto? Trebalo je spasiti naprosto sustav bez kojega Istra ne bi, pogotovo ne Pula, bila prepoznatljiva. Da li nam je netko to valorizirao? Nije. Ali bez obzira na sve, ja kažem da je to jedan mali primjer da problem brodogradnje ne smije biti niti samo problem države, niti samo problem sindikata ili zaposlenih, niti samo lokalne samouprave već da se naprosto svi tim problemom trebamo pozabaviti pozabaviti više nego ozbiljno jer do kraja godine ili iduće godine možemo očekivati, slobodno se to može reći, bankrot tri od šest hrvatskih brodogradilišta. Ono što je interesantno, to je na ovoj strani 63. ovoga izvješća i zato sam se zapravo javio za riječ. I dozvolite mi da vam citiram: "Najvažniji nalazi nalazi do kojih je došla Agencija pri analizi planova restrukturiranja odnosili su se na sljedeće. Planovi restrukturiranja", govori se i misli se na brodogradnju, "za razdoblje 2007.-2012. ne sadrže dovoljno podataka koji bi objektivno, konzistentno i kvalitetno podržali te planove i pokazali realnost prelaska na rentabilno poslovanje. Analiza uzroka teškoća u kojima se nalaze brodogradilišta uglavnom je nedovoljno obrazložena. Analiza tržišta s obzirom na gradnju planiranih tipova broda nije dostatna i kod većine brodogradilišta ne sadrže niti minimalne projekcije o tome što će se događati u slučaju promjene trendova na tržištu. Nema procjene utjecaja varijabli poput cijena željeza, međuvalutarnih odnosa, kao i mehanizama zaštite od utjecaja, a nedostaje i detaljna analiza troškova i vremenskog rasporeda izvršavanja mjera restrukturiranja." Zatim se ovdje navodi da proizvodnost u brodogradilištima je daleko ispod proizvodnosti konkurencije, a planovi ne sadrže dovoljno uvjerljivih argumenata u prilog projekcijama prema kojima će se u roku od četiri godine njihova proizvodnost povećavati dinamikom koja bi ih dovela na razinu konkurencije. Niti jedno brodogradilište, kaže se, nije izradilo jasan, definiran, sveobuhvatan plan poboljšanja uspješnosti poslovanja kojim bi se predvidjeli konkretni koraci i i namjeravane aktivnosti u pogledu realizacije ciljeva, povećanja proizvodnosti i efikasnosti poslovanja. Zatim se navodi, za nove investicije predložen je ukupan iznos od 255,9 milijuna eura pri čemu se na djelatnost brodogradnje odnosi 220 milijuna eura. Procjena je da bi se i s 50% od tog iznosa moglo uspješno izvršiti restrukturiranje predložene kompenzacijske mjere razlikuju se od brodogradilišta do brodogradilišta, ali su u cjelini gledano nedovoljno jer ih nije bilo moguće procijeniti jer nisu dobivani podaci o ukupnim iznosima potpora. Vlastiti doprinos restrukturiranja je vrlo mali ili nikakav i da ne nabrajam sve dalje. Znači, nije da se nije gospodo znalo kako će proći prvi krug privatizacije hrvatskih brodogradilišta. Jasno je da se znalo, ali si onda čovjek postavlja pitanje koga se trebalo sa onim natječajem obmanjivati. Postavlja se i pitanje da li bi netko zbog toga morao snositi posljedice, odnosno konzekvence. Osobno smatram da bi konzekvence trebao zbog toga, zbog stanja u brodogradnji ali i Podravci, HEP-u itd. snositi resorni ministar. Ne znam međutim kad će biti rasprava o njegovom povjerenju. Morao bi, ali posljedice daleko veće od posljedica koje bi trebao snositi ministar snosit će radnici, zaposlenici u našoj brodogradnji, snositi će stanovnici naših gradova i da ne nabrajam sve ostalo. Na strani prvoj ovoga izvješća govori o agenciji, pa se ovdje kaže da u istom kontekstu treba istaći primjer iz područja državnih potpora, samo malo, kada je početkom godine agencija okončala postupak ocjene pojedinačnih planova restrukturiranja velikih brodogradilišta. Neću više o njima. Ali na strani 12. govori se o broju predmeta koje obrađuje ova agencija. Dnevno jedan predmet ili 268 predmeta okončano ih je 238. Kada čovjek vidi koliko se radi onda si postavlja pitanje zar Hrvatska država sa 4 i pol milijuna stanovnika mora imati ama baš sve agencije, sve urede, sve inspekcije, ne znam da ne nabrajam kao jedna zemlja recimo od 45 milijuna stanovnika. Mislim da je došlo vrijeme, mislim da su sazreli uvjeti ne samo da počnemo razgovarati o tome koja općina može se sam financirati već da i radikalno redizajniramo tu mrežu raznih agencija, ministarstava i svega ostalog u Republici Hrvatskoj jer to jednostavno sa ovim, na ovom stupnju razvoja jednostavno više ne možemo pratiti. Na strani 34. govori se o koncentraciji u medijima. Agencija je u 2008. godini zaprimila ukupno 19 zahtjeva poduzetnika koji djeluju na tržištima medija. Od toga su broja dvije koncentracije ocijenjene sukladno Zakonu o medijima dok ih je 13 ocjenjivano sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima. Dakle, više od polovine od ukupnog broja koncentracije koje je agencija ocjenjivala u 2008. godini odnosi se na tržište medija. Zanimljivo je da se silno žale pojedinci poglavito ove kabelske televizije recimo na postupanje ZAMP-a. Neke kabelske televizije na godišnjoj razini moraju ZAMP-u plaćati 800, milijun pa i više kuna. Gura ih se na taj način takvim jednim postupanjem otvoreno u stečaj, pa tih milijun kuna ne znam, pa ne može to nitko izdržati i to bi trebalo što je moguće prije ukinuti. Ovdje se na strani 49. vidim samo je to loše štampano kao udruga za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih prava zloupotrijebila je i svoj vladajući položaj na tržištu prikupljanja naknada za reproduciranje autorskih djela. Konkretnije, utvrdit će se jesu li opravdane razlike u popustima koje taj ZAMP odobrava obveznicima obveznicima organiziranima u udruge itd. itd. Mislim da bi o tome stvarno trebalo progovoriti, jer ako netko mora na godišnjoj razini platiti milijun ili milijun i pol kuna ili 800000 kuna onda taj netko jednostavno ne može preživjeti. Trgovina na malo. To je isto tako interesantno. Agencija je tijekom 2008. godine nastavila s provedbom redovitog istraživanja na mjerodavnom tržištu trgovine na malo i velikom mješovitom robom u Republici Hrvatskoj. Istraživanje se provodilo metodom uzorka uzorka poduzetnika. Njima je obuhvaćeno 57 poduzetnika koji su u 2008. godini ostvarili najveći ukupni prihod. Zajednički ukupni prihod bez PDV-a svih poduzetnika koji su djelovali na tržištu trgovine na malo na teritoriju Republike Hrvatske u 2008. iznosi je 28,6 milijuna kuna. Ono što je ovdje problem što se de facto danas razni tiskovi, kiosci pretvaraju zapravo u trgovine svega i svačega. U to se pretvaraju i benzinske pumpe. Mislim da oni postaju nelojalna konkurencija pravim i stvarnim trgovinama iako se u ovom trenutku imam dojam iako se u ovom trenutku imam dojam daleko veći problemi Pevecove trgovine ili Kerumove ili Fižulićeve, a o onim malim trgovcima da i ne trošimo riječi. Jednom riječju trebalo bi svima njima na neki način pomoći, ali između ostalog i preispitati neke para fiskalne koji naprosto ugrožavaju poslovanje svih tih gospodarskih sustava u Republici Hrvatskoj. Za kraj, ovogodišnje Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržnog natjecanja za 2008. godinu ja osobno smatram da je korektno, da je dobro. Možda ta agencija bi mogla biti podvedena pod neku drugu agenciju ili obrnuto. Mislim da u tom pravcu treba ići racionalizacija troškova u Republici Hrvatskoj. Ali u svakom slučaju ovo izvješće je više nego korisno i utoliko ga klub IDS-a i podržava.

sve ove najvažnije elemente izvješća ja ću podsjetiti samo na dvije po meni vrlo relevantne stvari, a vezane su za rad same agencije. Prvo je što ne vidim da se agencija uopće u 2008. godini ni jednom riječju praktički nije bavila koncentracijom koja se događa na području djelovanja prodaje na malo novina i cigareta. Naime, ono što se sada zbiva a gdje su glavni akteri Tisak i i-Novine je jedan monopol nevjerojatan koji uništava ili je već uništio više od 80% malih poduzetnika koji se bave kiosk prodajom gdje se praktički ucjenama utvrđuju uvjeti poslovanja. Jer tko god nije pristao na uvjete koje daju i-Novine odnosno tvornica, odnosno Adris grupa koja stoji iza njih dakle distribuirati cigarete, odnosno tko god nije dogovorio s Tisom posebne aranžmane ne može doći do novina. Ili se netko pravi da ne vidi što se zbiva ili se zapravo ne razumije da je to problem koji osobito pogađa male poduzetnike a nemojte zaboraviti među njima i i veliki broj razvojačenih branitelja koji su dobili mogućnost da preko kioska ostvare samozapošljenje, ali isto tako i zapošljavanje ostalih nezaposlenih osoba. Dakle to je jedna stvar. I druga stvar, ja bih se samo malo pozabavio učinkovitošću agencije. U agenciji između ostaloga rade 42 visokostručna pravnika i ekonomista. Od toga 25 zaposlenih je na poslovima iz područja tržišnog natjecanja, 10 ih je zaposlenih na poslovima iz područja državnih potpora. Pogledajte malo koliko su riješili predmeta u prošloj godini pa ćete vidjeti da je od u grupi zaposlenih na poslovima iz područja tržišnog natjecanja po jednome zaposlenom riješeno 9,36 predmeta, a u ovoj drugoj skupini na poslovima iz područja državnih potpora riješeno je 7,3 predmeta u toku godine. To je naprosto nevjerojatno da onima koji rade na poslovima iz područja tržišnog natjecanja, kad se oduzmu svi neradni dani, dakle nedjelje, subote, praznici i godišnji odmor je trebalo u prosjeku 24 puna radna dana da riješe jedan predmet. A onima koji rade na poslovima iz područja državnih potpora punih 30 dana da riješe jedan predmet. Ja mislim da je jako teško objasniti zašto je to tako i da se agencija na žalost svrstala u red onih tijela gdje je razina učinkovitosti iznimno mala. Po produktivnosti koju ovdje vidimo, vidimo da je agencija uz sve ostalo pozitivno jedno veliko mjesto troška koje opterećuje sustav vrlo malim rezultatima svoga djelovanja. Riješiti 9 predmeta godišnje, ili još gore 7,3 predmeta u godini dana, e to je ono što ja zovem banjom …/Govornik

Hvala. bilo dva službenika ili više ili manje, odnosno da li su bili manje ili više efikasni. Nego želimo raspravljati, povodom ovog izvješća o situaciji koja je danas na djelu, odnosno kakva je situacija sa zaštitom tržišnog natjecanja. Da na početku odmah kažem, Klub zastupnika SDP-a smatra da situacija nije dobra, da na na situacijama povrede zaštite tržišnog natjecanja, odnosno neprimjerenog i nedozvoljenog ponašanja najčešće stradaju mali poduzetnici, a da veliki igrači, da oni koji rade najveće poslove, koji imaju najveći utjecaj prolaze bez ikakvih sankcija i rade doslovce što žele. Agencija je početkom, odnosno osnivanjem dobila jednu jaku poziciju, jedno bitno područje regulacije neovisnu kao institucija Hrvatskog sabora, ali do danas vidimo da nije uspjela na to tržište uvesti reda. To se vidi iz izlaganja predsjednice vijeća koja je rekla da agencija treba suradnju i ne može sve sama. Činjenica je da ne može sve sama, ali da li smo mi svi stekli dojam da je napravila sve što može. Mi mislimo da nije. Napredak koji je isto spomenula predsjednica vijeća, a ocijenili su ga u postupku pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji kao značajan na tom području, može govoriti o tome da je situacija bolja nego šta je bila prije, ali opet Klub zastupnika SDP-a smatra da nije ni približno onakva kakva bi trebala biti. A sada ću pokušati obrazložiti i sa par primjera zbog čega tako mislimo. Prvenstveno ne mislimo zbog toga šta vidimo i u izvješću jednu ispriku da nije bilo sankcija, odnosno da su se sankcije izrekle u rijetkim slučajevima i da su iznosile minimalnih milijun kuna u zadnjih 5 godina, za jedno takvo područje gotovo beznačajnim i za prekršaj koji su ostvarili vjerojatno određenim poduzetnicima stotine milijuna kuna dobiti, kazne su bile izrečene milijun kuna. Ali evo možemo prihvatiti da to nije krivica agencije, nego zbog toga šta zbilja tu domenu treba izmjenom zakona prebaciti u nadležnost agencije, a ne u prekršajne sudove. Tako da tu možemo podržati te inicijative koje dolaze iz agencije, ali druge stvari koje je agencija dopustila smatramo da nisu dobre. Evo primjerice, situacije koncentracije na području trgovine. Vidjeli smo zadnje izvješće koje govori da je najveći maloprodajni lanac u Hrvatskoj ima koncentraciju od 30%, a na određenim područjima, konkretno u gradu Zagrebu i do 50% tržišta. Da li je takva koncentracija dozvoljiva, odnosno da li ona ide za time da se razvija tržišno natjecanje, ili da li ide za time da onda dobavljači takvog maloprodajnog lanca moraju financirati poslovanje tog lanca sa 7 milijardi kuna kao što smo vidjeli proteklih mjeseci u medijima, i da li to sve skupa ide prema zaštiti hrvatskih potrošača, odnosno da li oni mogu imati dostupne sve usluge i sve robe koje su im potrebne za život. Ja mislim da ne. Mislim da ide prvenstveno prema zaštiti tog poduzetnika, ali agencija tu nije uopće reagirala osim šta radi periodično istraživanja koliko tko ima udio na tržištu. Komparirat ću to sa drugim primjerom. Ako je pitanje Zagreba i 50 postotnog udjela na tržištu dozvoljivo, zašto onda nije u Rijeci dozvoljivo da se škole dogovore oko cijene polaganja ispita, odnosno edukacije za vozače? Identična je stvar, niti ću ja ići kupovati robe i usluge u Rijeku, niti će netko iz Rijeke dolaziti u Zagreb, ići u autoškolu. Znači s jedne strane, jednim aršinom se ide prema malim poduzetnicima, a rekao sam drugim aršinom se ide prema najvećem hrvatskom maloprodajnom lancu koji u Zagrebu ima koncentraciju koja maltene graniči sa monopolističkom. I onda očekujemo naravno da taj poduzetnik neće koristiti tu situaciju, nego da će razvijati i proizvođače. Normalno da će u toj situaciji gledati svoj interes. Ili još jedna važnija stvar, tom istom koncernu se dopušta širenje na tisak. Isto maloprodaju. Bez ikakvog ograničenja. I treća stvar dopušta mu se širenje na oglašavanje maloprodaje u Zagrebu, sudjelovanjem i participiranjem u oglašivačkoj tvrtki Zagreb plakat i na taj način se zaokružuje priča naravno još i uz prodaju hrane gdje 100% možemo garantirati da zaštita tržišnog natjecanja nije ni blizu nego da su ti poduzetnici i taj poduzetnik u velikoj prednosti pred svima ostalima. Ne kažem tu da štitimo druge poduzetnike ali sigurno onda i građani plaćaju preveliku cijenu. Reći ću još jedno područje zbog čega mislim da Agencija ne zaslužuje prolaznu ocjenu a to je davanje mišljenja o zakonima. Nekoliko Zakona je spomenuto u Izvješću jedan je Zakon o kreditnim institucijama, ali drugi još bitniji je Zakon o elektroničkim telekomunikacijama, gdje mi se u Saboru nismo složili s tim Zakonom jer smo govorili da se dopušta vodećem operateru u Hrvatskoj pravo puta da postane telekomunikacijski operater i da na neki način drži u šaci sve ostale operatere a pogotovo one koji su koji su najmanji. Ali, ok, u saborskoj proceduri je to prošlo, većina je to podržala dala je podršku da se ne razvija i liberalizira dalje to telekomunikacijsko tržište ali u Izvješću Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja bi trebala raditi na tom da se promiču prava i politike zaštite tržišnog natjecanja ne vidimo nikakvu reakciju na to, niti jedno slovo nije rečeno da bi to možda dovelo u neravnopravan položaj druge poduzetnike na tom tržištu. I to naravno ne možemo podržati i smatramo da to nije dobro. A da smo tu u pravu odnosno da vodeći poduzetnik sa područja telekomunikacijskih usluga ima poziciju bolju nego što bi trebao imati, izvlačimo iz dva podatka, prvo što liberalizacija u fiksnoj telefoniji ne ide tom brzinom kao što je to u mobilnoj telefoniji i drugo kada se vidi dobit koju ta kompanija svake godine ostvaruje i kada se bench markingom to pokuša usporediti sa drugim zemljama, vidi se da je ovo zbilja najefikasnija ili najbolje ustrojena kompanija ili ostvaruju veću dobit nego što bi to trebali jer nigdje u svijetu se pa čak ni „Deutsch telekom“ koji je vlasnik te kompanije ne ostvaruje takve dobiti, čak tri puta manje nego što je HT. I to je još jedan argument koji govori da zaštita tržišnog natjecanja u ovom segmentu u ovom segmentu ne funkcionira. Tako da možemo govoriti o tome da ne možemo sve sami, i da trebamo pomoć institucija i ovaj Sabor će pomoći će pomoći u donošenju novog Zakona koji će dati još veću autonomiju agenciji i mogućnost sankcioniranja, izricanja većih kazni zato što su dobiti i profiti koje te tvrtke ostvaraju iznose u milijardama kuna, onda kazna od milijun kuna zbilja ništa ne znači, dat ćemo tu podršku ali očekujemo od Agencije da bi dobila potporu Kluba zastupnika SDP-a da iskoristi sve one

da li je u skladu sa zaštitom tržišnog natjecanja da HT dobija mogućnost uporabe infrastrukture koju je Hrvatski narod proteklih 20, 30 godina izgradio i da se jasno očituje po tome. Kada to budemo vidjeli pa makar i ne imali u Agenciji mogućnost sankcije i utjecanja na te procese onda će ta agencija od nas moći dobiti podršku. S obzirom da to nije sada na djelu u Hrvatskoj, Klub zastupnika SDP-a ne može podržati Izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krešo Filipović, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana predsjednice Vijeća i predstavnici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama se to smo mogli već zaključiti nalazi Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu koje Agencija kao i svih ovih godina prethodnih proslijedila Hrvatskom saboru na razmatranje, s jedne strane jer je to obveza koju nalaže Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, a s druge strane radi namjere osiguranja transparentnosti svoga rada i otvorenosti široj poslovnoj i stručnoj javnosti. Dakako ovo nije jedini način na koji Agencija pokazuje visok stupanj transparentnosti svojega rada već to čini i na druge primjerene načine načine koji su jasno navedeni u poglavlju 3,6 Komunikacija s javnošću predmetnog izvješća. Odmah na početku ove svoje rasprave u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice osim što želim reći da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržati ovo Izvješće reći ću nešto općenito o slobodi tržišnog natjecanja budući je ona od presudne važnosti za napredak svih država pa tako i za napredak Republike Hrvatske, koje svoja gospodarstva i razvitak temelje na načelu slobodnog tržišnog natjecanja a ne na državnom intervencionizmu koji u pravilu dovodi određene poduzetnike i određene sektore u povlašteniji položaj u odnosu na druge te na taj način derogiraju Zakone tržišta i tržišnu ravnopravnost. sloboda tržišnog natjecanja predstavlja pokretačku snagu tržišnog gospodarstva s obzirom na činjenicu da ona pokreče i motivira poduzetnike koji su u međusobno u konkurentom odnosu na inovativnost odnosno na razvoj novih proizvoda i usluga, na primjenu novih tehnologija i tehnoloških procesa, na suradnju znanosti i industrije, na međusobno povezivanje i na različite oblike suradnje i slično tome, a sve to u cilju iznalaženja konkurentnih proizvoda i usluga koji će svojom cijenom i drugim obilježjima moći zadovoljiti što je moguće veći broj potrošača. Međutim, treba reći i to kako neograničena sloboda tržišnog natjecanja nije sama po sebi garant gospodarskog razvitka jer u tim slučajevima i u takvim okolnostima oni najveći i najjači poduzetnici isključuju konkurente sa tržišta i ograničavaju pravo pojedinaca na pokretanje vlastitih poduzetničkih inicijativa. Na taj način takvi poduzetnici uz ostvarivanje najveće koristi zbog svog položaja na tržištu u pravilu nanose i ogromnu štetu i interesima samih potrošača. Stoga je od iznimne važnosti činiti napore kako bi se svim poduzetnicima osigurale jednake mogućnosti pristupa i opstanka na tržištu a to je jedino moguće odgovarajućom regulacijom od strane države koja će ići u pravcu konstantnog razvoja prava zaštite slobode tržišnog natjecanja te osiguranja primjerenih uvjeta za rad svim državnim regulatorima. Ovdje je potrebno naglasiti kako je RH zaista na ovome u posljednjih 10-ak godina učinila veoma puno, a to se može razlučiti i iz samog izvješća agencije. Dakako središnje mjesto u ovom području djelovanja zauzima Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja predstavlja pravnu osobu s javnim ovlastima, a čija je osnovna zadaća zaštita slobode istinskog tržišnog natjecanja. Tu svoju osnovnu zadaću, kao što je razvidno iz samoga izvješća agencija ostvaruje s jedne strane sprečavanjem sklapanja zabranjenih sporazuma i zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu te kontrolom i ocjenom dopuštenosti njihove koncentracije, a s druge strane obavljanjem poslova ocjene odobravanja te nadzora provedbe i povrata državnih potpora. Dakle, sve one poslove i aktivnosti koji su propisani Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama. U svom Izvješću o radu za 2008. godinu za kojeg u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dakako i u svoje osobno ime mogu s punom odgovornošću reći da je zaista sveobuhvatno, kvalitetno i veoma edukativno. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja daje detaljan prikaz svoga rada i svih aktivnosti tijekom 2008. godine., ali isto tako daje i pregled aktivnosti iz djelokruga međunarodne suradnje, zatim prikaz ustrojstva i kadrovskog potencijala agencije te konačno pregled financijskog poslovanja za 2008. godinu. na ovakav način koncipirano izvješće daje potpuni uvid u rad agencije, njena postignuća, ali i probleme s kojima se susreće u svom svakodnevnom radu, stoga zaslužuje apsolutno svaku pohvalu. Nadalje iz izvješća se može zaključiti kako je agencija sa svojim skromnim timom od 50-ak djelatnika i proračunom nešto većim od 10-ak milijuna kuna tijekom 2008. godine sve poslove i zadaće koji su stavljeni pred nju obavljala ažurno i kvalitetno. Prethodnoj tvrdnji najbolje u prilog idu koji govore o 307 riješenih od ukupno 330 zaprimljenih predmeta te podatak da je Upravni sud RH povodom 4 upravna spora pokrenutih od strane nezadovoljnih stranaka u svim slučajevima presudio, odnosno potvrdio odluke agencije. Unatoč činjenici kako je danas u agenciji u odnosu na stanje iz prošlogodišnjeg izvješća zaposleno 8 djelatnika više te trenutnoj nemogućnosti zapošljavanja, smatramo kako je nužno voditi računa ubuduće, naravno kad se za to steknu uvjeti, o potrebi daljnjeg kadrovskog ekipiranja agencije. Ovakav pristup zasigurno će pridonijeti bržem rješavanju problema i provođenju većeg broja aktivnosti od strane agencije koja poduzima u pravcu ostvarivanja svog temeljnog cilja, odnosno stvaranja jednakih uvjeta na tržištu za sve gospodarske subjekte i osiguranja što je moguće većih koristi za sve sve hrvatske potrošače i to većim izborom proizvoda i usluga te njihovim nižim cijenama i povećanom kvalitetom. Ovakve okolnosti jedino mogu osigurati tržišta na kojima vlada istinska konkurencija, a ne monopoli i oligopoli. Posebno pozdravljamo suradnju agencije kao općeg regulatora tržišnog natjecanja sa postojećim sektorskim regulatorima, kao što su HAK-om, HERA, HANFA i HNB, s obzirom na činjenicu da isti zapošljavaju veliki broj stručnjaka koji raspolažu specifičnim znanjima iz pojedinih područja i koji zajedničkim djelovanjem sa stručnjacima agencije mogu pridonijeti znatno boljem funkcioniranju navedenih tržišta. Treba reći i to kako je ovakva suradnja praksa u svim europskim zemljama koja se pokazala veoma uspješnim sredstvom za uspostavu djelotvornog tržišnog natjecanja u korist potrošača neovisno o tome radi li se o gospodarskim subjektima kojima te usluge značajno utječu na troškove poslovanja ili građanima kojima one praktično određuju standard i kvalitetu življenja. Također je potrebno pozdraviti inicijativu agencije za uspostavom suradnje sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave i Upravom za sustav javne nabave u Ministarstvu gospodarstva jer bi ona trebala postati jamstvo učinkovitijeg sustava javne nabave lišenog bilo kakve mogućnosti koruptivnog djelovanja. Na koncu ovo izvješće pokazuje kako su Vlada Republike Hrvatske i ovaj Visoki dom prepoznali važnost i potrebu poboljšanja sustava zaštite tržišnog natjecanja budući je ove godine usvojen novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji uvodi niz novih rješenja i niz onih rješenja koji su ugrađeni ugrađeni u pravnoj stečevini Europske unije. Stoga treba vjerovati kako će primjena toga zakona koja nas očekuje koncem iduće godine Hrvatskim poduzetnicima i potrošačima donijeti više koristi i boljitka od postojećeg sustava u kojem zbog nedostatka odgovarajućih sankcija za prekršitelje zakona, odluke agencije nisu imale i nemaju onu snagu i utjecaj na tržište kakvo bi trebale imati. Zato mi iz kluba HDZa-a od agencije i ubuduće očekujemo da bude dosljedna u primjeni zakona te da pri tome nikoga ne štedi i ne podliježe pritiscima bez obzira s koje strane oni dolazili, a zasigurno će ih biti s obzirom na ovlasti koje novi zakon daje agenciji. Osobito onih koji se odnose na nadležnost izricanja kazni. Kako bi to spriječila agencija mora i dalje raditi na širenju znanja i kulture tržišnog natjecanja te konstantno upoznavati poslovnu zajednicu i širu javnost, poglavito s razlozima zbog kojih konkurencija i slobodno nadmetanje među sudionicima na tržištu čini okosnicu i preduvjet razvoja efikasnijeg i konkurentnijeg gospodarstva. Na kraju samo ću još reći da će Klub zastupnika HDZ-a u potpunosti podržati Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2008. godinu, te želim u ime kluba i u svoje osobno ime poželjeti i predsjednici Vijeća i članovima Vijeća te svim djelatnicima agencije puno uspjeha u budućem radu. Hvala lijepa. Hvala. Nastavak sjednice u 15 sati sa pojedinačnom raspravom. Prva na redu je gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. **Antunović,